Вносител е Министерският съвет на 22 ноември 2018 г. Приет е на първо гласуване на 24 януари 2019 г. Доктор Дариткова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да припомня относно Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 802-01-54, внесен от Министерския съвет на 22 ноември 2018 г., приет на първо гласуване на 24 януари 2019 г. „Закон за изменение на Закона за лечебните заведения“. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона:

Предложение на народния представител Валентина Найденова. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

2“. § 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: „Държавата може да създава и лечебни заведения към висшите училища, получили програмна акредитация по специалностите от регулираните професии „медицина“, „дентална медицина“, „фармация“ и „здравни грижи“ като юридически лица на бюджетна издръжка.“

се добавят думите „и ал. 2“, а след думите „съответния министър“ се добавят думите „или ректора на съответното висше училище“. 2. В чл. 35, ал. 3 след думите „чл. 5, ал. 1“ се добавят думите „и ал. 2“ и се създава нова т. 4 със следния текст: „4. ректорът на висшето училище съгласувано с министъра на здравеопазването

а след думите „съответния министър“ се добавят думите „или ректора на съответното висше училище“; 2. В ал. 2 след думите „съответният министър“ се добавят думите „или ректорът на съответното висше училище“. § 7. В чл. 53 след думите „чл. 5, ал. 1“ се добавят думите „и ал. 2“.

2. В ал. 4 след думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се добавят думите „и на лечебно заведение по чл. 5, ал. 2“.“ Комисията не подкрепя предложението.

чл. 35, ал. 3, т. 1 думите „и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ се заменят с „центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и за другите лечебни заведения към Министерството на здравеопазването“. § 3. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2, изречение първо след думите „предложение на министъра на здравеопазването“ се добавя „с решение“, а изречение второ се заличава. 2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5: 4 и 5: „(3) С решението по ал. 2 Министерският съвет одобрява и проект на договор, с който се уреждат отношенията между министъра на здравеопазването и ректора на съответното висше училище относно предоставяне управлението на държавното лечебно заведение.

отчетност и прозрачност на действията и решенията на Съвета на директорите на лечебното заведение и висшето училище; 4. гаранциите за добро управление на лечебното заведение от страна на висшето училище; 5. отговорността на висшето училище по отношение на финансовото състояние на лечебното заведение; 6. основанията за предсрочно прекратяване на предоставените права за управление на лечебното заведение от висшето Продажбата на обособени части от лечебните заведения по ал. 2 се извършва след решение на Министерския съвет по мотивирано предложение на министъра на здравеопазването.“ 3. Създава се ал. 6: Извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи и отдаването под наем на дълготрайни материални активи на лечебното заведение по ал. 2 се извършва при условията и по реда на чл. 105 след разрешение на министъра на здравеопазването.“ 4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.

В ал. 4 след думите „Министерския съвет“ се добавя „Министерството на здравеопазването“. § 5. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на стойност по-голяма от 10 000 лв. и учредяването на вещни права върху недвижими имоти, собственост на държавно или общинско лечебно заведение – еднолично търговско дружество, както и на лечебно заведение – търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, се извършва след разрешение на едноличния собственик на капитала, съответно от Съвета на директорите на дружеството. За разпоредителни сделки с недвижими имоти на лечебните заведения лечебните заведения се прилага Законът за приватизация и следприватизационен контрол.“ 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Отдаването под наем на движими вещи, съставляващи дълготрайни материални активи, собственост на държавно или общинско лечебно заведение – еднолично търговско дружество, както и на лечебно заведение – търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, се извършва след разрешение на едноличния собственик на капитала, съответно от Съвета на директорите на дружеството, ако общата стойност на активите за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.“ 3. Създава се ал. 3:

Изказвания, колеги? Заповядайте, доцент Йорданов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Казват, че пътят към ада е постлан с добри намерения.

за други неща: за приемане на Пътна карта, на алгоритъм на изменения, които позволяват висшите училища да имат собствени болници.

На второ място, ние ликвидираме Правителствена болница и този, който има добри чувства към нея, както се казва: „може да се снима за спомен с нея“. На трето място, правим всичко възможно да опорочим съществуването на Медицинския факултет към Софийския университет и да поставим под въпрос съдбата на около хиляда студенти по медицина. Защо стигнахме дотук? Защото действаме като слон в стъкларски магазин; защото ние искаме да се върнем към идеята за националната педиатрична болница; защото повлякохме оттук всички неща, които трябва да се обсъждат – аз съм съгласен, но не в порядъка на това, което правим днес, защото ние днес приемаме сериозни изменения в дейността на университетите, без становището на министъра на образованието. Като че ли ректорът на едно висше училище може самостоятелно, на базата на автономията, да взима решения какво да прави с училището, а забравяме, че тези университети са държавни в по-голямата си част, от което имат интерес медицинските университети, и те се подчиняват на своя принципал – министърът на образованието. Ние правим промени, които засягат болниците, които съществуват към Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи, отново без да вземем становище на съответните министри, като им предлагаме условия, с които почти съм сигурен, че те няма да се съгласят. Най вече министърът на образованието в никакъв случай няма да се съгласи да придобие едни финансово изчерпани структури, да се грижи за тях и да повлече съществуването на университетите, които, както знаем, се финансират на базата на държавна субсидия на брой студенти. Затова мисля, че колкото и да говорихме, че първоначалният проект на решението, което беше при първо четене – просто Правителствена болница, болница „Лозенец“ да не съществува в този си вид като болница за някои избрани, да бъде прието тя да премине към Министерството на здравеопазването, което да предложи какво да стане с нея. Ние не сме съгласни тази болница да премине със статут на търговско дружество, защото нашата визия е не болниците да стават търговски дружества, а обратно – те да стават публични дружества, където не е водещ финансовият резултат, а водещо е лечението на пациентите. Затова днес ние ще се въздържим. Пак казвам, за съжаление, ние опорочаваме най-малкото две хубави идеи – идеята медицинските ни университети да имат болници и идеята да ликвидираме Правителствена болница.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да припомня на уважаемите колеги от опозицията, че се намираме на второ четене. На второ четене вече се защитават конкретните предложения, които всяка парламентарна група е направила към приетия на първо четене Законопроект. Приетият на първо четене Законопроект, който беше подкрепен в пленарната зала, означаваше, че правителството се отказва от това болница „Лозенец“ да бъде ведомствена към Министерския съвет и взема решение тя да продължи да функционира като всички останали лечебни заведения. Тоест тя трябва да се приведе в съответствие със законовите норми на Закона за лечебните заведения. Нищо от това, което каза колегата, не е вярно. То е манипулативно. Отново в духа на опозицията подклажда напрежение и опит за подривни действия, защото това е маниерът на настоящата опозиция. Искам да подчертая, че във Вашите изказвания на първо четене твърдяхте, че ако посочим ясния път за преобразуване на болница „Лозенец“, Вие ще ни подкрепите. В нашите предложения сме направили точно това болница „Лозенец“ става търговско дружество като всички останали държавни болници 100% държавна собственост. В нашите предложения запазваме функционирането на болница „Лозенец“ във вида, в който тя функционира в момента, защото правим изключение за нея от действащите разпоредби на Закона за лечебните заведения. Не е вярно твърдението, че когато не са търговски дружества, болниците не трупат задължения. Болница „Лозенец“ е натрупала сериозни задължения, функционираща като юридическо лице, а не като търговско дружество. Не това е проблемът. За съжаление, Вие не разбирате, че проблемът на задълженията не е проблем на юридическата форма. От друга страна, тук сме разписали и възможността болница „Лозенец“ да запази акредитацията си като университетска болница. Тоест тя продължава да функционира като акредитирана университетска болница към Медицинския факултет на Софийския университет. По никакъв начин не застрашаваме обучението на студентите, напротив – гарантираме го с нашите предложения. Подобни предложения Вие не сте направили. Даже оттеглихте предложенията, които сте направили, и не ги защитихте мотивирано. От друга страна, чрез въвеждането на ясни правила на отношения между висшите училища и болниците, които те искат да управляват, ние гарантираме държавната собственост. Досега тези правила бяха разписани само в правилници – това са подзаконови нормативни актове. случай на решение на Министерския съвет за отдаване на управлението на болница „Света Марина“ във Варна на Варненския университет. Това е пример, който е за добро управление и за добро взаимоотношение между висшето училище и съответната университетска болница. Има намерение и от други университети да придобият управлението на съответното университетско лечебно заведение. Ангажиментът ни на законодатели е да разпишем ясно регламента, по който това се случва, чрез договор, който гарантира прозрачно управление, гарантира прозрачност на вземаните решения, финансова стабилност на лечебното заведение и ясни взаимоотношения между висшето училище и собственика на капитала, тоест Министерството на здравеопазването – принципала на лечебното заведение, респективно държавата. Мисля, че това е в интерес на обществото и на българските граждани. Смятам, че нашите предложения трябва да бъдат подкрепени. Всичко останало, което се говори от тази трибуна, няма нищо общо с текстовете, които гласуваме в момента, и аз моля народните представители да подкрепят нашите предложения, които са направени отговорно. Благодаря, уважаема доктор Дариткова. Реплики? Заповядайте, доцент Йорданов.

Дали колежката Дариткова не разбира какво говори, или не ѝ се иска да разбира, или не знае за какво става дума? Тя иска да говорим за болница „Лозенец“. Добре, ще говорим за болница „Лозенец“. Болница „Лозенец“ не може да съществува като търговско дружество. Защо? Защото тя има само 140 легла и огромен персонал. Със 140 легла не може да има търговско дружество – няма оборот. При съвременния При съвременния начин на плащане на здравните заведения не може болница със 140 легла, с 800 човека персонал да се издържа. По-коректното е да я закрием

От подривната дейност, уважаеми колега Йорданов, минахте към научната фантастика, ама по-скоро към фалшивите новини, защото пак отново това е Ваш механизъм на действие в последните дни. Никой няма намерение нищо да разпродава. Напротив – ние сме гарантирали как другият, който управлява болницата, без решение на министъра и на Министерския съвет няма да се разпорежда с имуществото и няма да разпродава лечебните заведения. Това е смисълът на направените от нас предложения. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Моля Ви да четете текстовете, а да не се информирате от жълтата преса и от журналистите, които функционират във Вашата група. Аз моля наистина да вникнете в съдържанието на това, което предлагаме. Знам, че имате сериозен мениджърски опит и резултатите от това все още тежат на едно лечебно заведение (ръкопляскания от ГЕРБ), но във всички случаи трябва да се оптимизира менажирането на болница „Лозенец“, защото наистина със 140 легла да се поддържа около 900 човека персонал е нереалистично и нерентабилно. Оттук нататък смятам с това, че Министерството на здравеопазването ще управлява болница „Лозенец“ и евентуално управлението ще се поеме от Софийския университет, във всички случаи ще се намерят по-добрите мениджърски решения, защото болница „Лозенец“ е на високо технологично ниво. Твърдя, че, ако тя се управлява правилно, може да бъде една от много успешните болници. Ние я поставяме в равна, конкурентна среда, каквато би следвало да бъде и досега, с всички останали лечебни заведения. справедливо спрямо всички останали лечебни заведения, защото много други са университетските болници, които функционират като търговски дружества на територията на София и в цялата страна, и са без задължения и функционират абсолютно успешно. Смятам, че наличната база, наличните специалисти, които работят там, ще привлекат много пациенти, и това вече е умението на мениджърите да управляват лечебното заведение така, че да го водят към финансова стабилност и просперитет.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Защо позволявате на доктор Дариткова да излиза от темата? Тя вече няколко пъти отправя упрек към мен, което не е в контекста на това, което се води – че моята дейност е тежала на една болница. Факти, доктор Дариткова? Искам фактите

По начина на водене – господин Кутев. След това изказване на доктор Поповски. В Правилника ясно пише, че става дума за обръщение лично и поименно.

Казва се, че когато ти по някакъв начин увреждаш имиджа, обръщаш се към човек, ясно е към кой човек го правиш, а ние през цялото време говорим: било в дуплика. Е, какво като е в дуплика?! Хайде, като взема дуплика следващия път, да наговоря куп глупости за някой!?

Това какво общо имаше с темата в момента? Заповядайте за изказване, доктор Поповски. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Ще подкрепя предложението на доктор Дариткова не само от коалиционна култура, а и от това, че вътре в него има доста обективни и реални неща, които ги налага днешната действителност. Надявам се и колегите от „Обединени патриоти“ да го подкрепят по няколко причини. Първо, базата „Лозенец“ става една от онези 65 държавни болници, които излизат от чл. 5, както коментирахме преди малко в Закона за лечебните заведения, но продължава да бъде база за обучение на Медицинския университет в София. Такива болници в страната има тридесет и няколко плюс останалите 28 областни болници, които са приоритетно с държавно участие. Тази цифра набъбва на 65 държавни болници, които се финансират единствено от Медицинските университети, които искат да управляват такъв модел болници, могат да го направят при този регламент точно в точката на Закона, която внася днес доктор Дариткова. Тук има много добър и строг регламент – да се знае, че университетите, които искат да управляват университетските болници, могат да го направят при съответните финансови ангажименти към тези болници. Първият такъв случай е болницата „Света Марина“ във Варна. Има и други медицински университети. Знаем, че някои от тях са на двойно финансиране – получават субсидия от Министерството на образованието плюс допълнителни такси от чуждестранните студенти, които обучават. те боравят с един сериозен бюджет, с който могат да помогнат на болниците, които са база за обучение на техните студенти. Тук има наистина обективна действителност, която налага приемането точно на поправките, които внася доктор Дариткова. Друг е въпросът, че можем, е въпросът, че можем, когато готвим бюджета за следващата година, да помислим за всичките 65 държавни болници какъв модел на финансиране да предложим, така че те да не бъдат само на бюджета на НЗОК, който е недостатъчен, защото голяма част от цената на клиничните пътеки е недофинансирана и тези болници се задъхват в чисто финансов план, а освен това те са гръбнакът на здравеопазването на България. Онези 300 други болници – общинските, частните и ведомствените по чл. 5, наистина вършат също немалка част от клиничната дейност в България, но, пак казвам, тези 65 държавни болници са гръбнакът на здравеопазването. Те са само на един модел на финансиране и за тях трябва да се мисли нещо допълнително. Казвам го и като апел към министър Ананиев – неговият екип да мисли какво да направим за следващия бюджет. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Мисля, че всички сме единни, че в момента няма политическа сила, която да иска негативен резултат от това, което се случи с болница „Лозенец“. Всички искаме Университетът да запази своята научна база, да се развива.

им. Направихме едно предложение, което беше желано от Университета – да не бъде търговско дружество

Предложихме различен път за осъществяването на тези цели. Ако не бъде прието, ще подкрепим предложението да бъде търговско дружество и да работи както всички други болници, „Св. Марина“ – чудесен пример за едно добро управление, чудесен пример за една успешна дейност. Тук категорично не съм съгласен с колегите от БСП, които призоваха за закриване на болницата. Тя има страхотен Тази болница е акредитирана и за трансплантации, тя има своя капацитет, тя има своето оборудване, чудесна апаратура, която е налична към момента. Да не се използва болницата е голяма грешка. Затова да не отиваме в крайности, да се стремим към основната ни цел – всички да бъдат доволни и най-вече Университетът да си има своята научна база. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Колев. Реплики?

предложението да се създадат нови параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които Комисията предлага и подкрепя. Гласували

Параграф единствен. Предложение на народния представител Валентина Найденова. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Колев: „Параграф единствен става § 10.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 7: „§ 7. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.“

Предложение на народния представител Валентина Найденова. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“.

против 2, въздържали се 25. Предложението е прието.

преобразува лечебното заведение, създадено по реда на чл. 5, ал. 1 с наименование „Болница „Лозенец“ в лечебно заведение – еднолично акционерно дружество с наименование „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ чрез разпределяне в акции на имуществото на болница „Лозенец“, като за непаричните вноски на държавата не се прилагат разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон. Оценката на непаричните вноски на държавата се извършва по реда на глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост а финансовите активи се оценяват по счетоводната им стойност. Правата на държавата като едноличен собственик на капитала на акционерното дружество се упражняват от министъра на здравеопазването. При преобразуването на болница „Лозенец“ в еднолично акционерно дружество движимото и недвижимо имущество – държавна собственост, предоставено за управление на лечебното заведение по ал. 1, което се преобразува и включено в баланса му, преминава в собственост на дружеството с акта за преобразуване, освен ако в него е предвидено друго. (3) До получаване на разрешение за лечебна дейност преобразуваното лечебно заведение по ал. 1 осъществява лечебна дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на болница „Лозенец“, приет с Постановление № 147 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. …) (4) След получаване на разрешението по ал. 3 преобразуваното лечебно заведение по ал. 1 може да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса за оказване на болнична медицинска помощ по реда на Закона за здравното осигуряване. (5) Разпоредбите на чл. 37а и чл. 46, ал. 4 не се прилагат за преобразуваното лечебно заведение по ал. 1. (6) Преобразуваното лечебно заведение по ал. 1 продължава да осъществява дейностите по обучение на студенти и специализанти въз основа на определената на болница „Лозенец“ до влизането в сила на този закон акредитационна оценка за определения в нея срок. § 9. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет одобрява проект на договор, с който се уреждат отношенията между министъра на здравеопазването и ректорите на съответните висши училища, на които до влизането в сила на този закон е предоставено управлението на държавно лечебно заведение по реда на чл. 62. § 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“,

и подкрепени от Комисията. Гласували 136 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 25. Предложението е прието, а с това и промените в Законопроекта. Колеги, прекъсваме до 11,00 ч., когато ще продължим с парламентарен контрол. Благодаря Ви.